još jedan talas licemerja i politikanstva koji smo čuli od narodnog poslanika i da vas pitam da li možete da vidite šta radite? Da li to vama ne deluje kao očigledno licemerje? E, sada za građane Republike Srbije. Pogledajte šta ljudi rade kada treba da se razmišlja o vanrednom stanju - zašto još uvek niste uveli vanredno stanje? Planeta u karantinu. Srbija je u iščekivanju. Bez vanrednog stanja biće gore nego u Italiji. Zatvorite hitno škole, ne brinete se za našu decu, ne brinete se za građane. Zašto puštate privredu da radi? Kada uvedete restriktivne mere, zašto ste uveli restriktivne mere? Nije bilo potrebe za tako restriktivnim merama.To sam čula nebrojano puta do sada od strane nekoliko narodnih poslanika, pa evo moje lično mišljenje je da ste mogli da dozvolite šetnju starijim osobama, nema veze šta su rekli stručnjaci, nema veze šta su rekli lekari, ma nema veze šta su rekli epidemiolozi, nema veze šta su rekli infektolozi, vi mislite da mere nisu morale da budu tako restriktivne.Mi političke odluke nismo donosili, nego smo slušali struku i drago mi je što smo to tako radili i ponosna sam što smo to tako radili, zato što danas iza sebe zbog toga imamo dobre rezultate, imamo najmanju stopu smrtnosti u ovom delu Evrope i jednu od najmanjih stopa smrtnosti na celom svetu. E, ta nepodnošljiva lakoća neodgovornosti i nepodnošljive neodgovornosti, to tako možda vi možete, ali sva sreća niste vi ti koji odlučuju o životima ljudi u Republici Srbiji.Cela Srbiji.Cela ova priča je vama besmislena, sve se svodi na to kako napasti Aleksandra Vučića i sve se svodi na to kako napasti Aleksandra Vučića, bez obzira koja je cena, bez obzira koji trenutak, bez obzira da li je vanredno stanje ili je redovno stanje, bez obzira da li ljudi umiru ili ne umiru, bez obzira ko može da vam bude saveznik. Korona virus, našli ste ga kao najboljeg saveznika u borbi protiv Aleksandra Vučića, navijali ste za Koronu, slavili ste Koronu, samo ukoliko bi mogla da oslabi Aleksandra Vučića i nikakvih principa tu nema, nikakvih principa.Pričate o svakodnevnom obraćanju šefa države, pa predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp se svako veče obraća, Makron se svaki dan obraća, na jedan ili na drugi način, svojoj domaćoj publici ili u inostranstvu, Boris Džonson se obraćao svaki dan, pa obraćao se iz bolnice dok je bio u bolnici, a ono što vama smeta je u stvari što on čovek radi koliko radi, i više, mnogo više od toga vam smeta što njemu građani Srbije u tolikoj meri veruje. Hvala vam što ste priznali da je to tačno. Tačno je. Jedino što vam smeta je što toliko radi i što mu građani Srbije veruju. Obraćao se nije svaki dan, svaki dan se obraćala struka i tu smo videli neverovatnu količinu licemerja gde je bilo prvo - obraća se stalno Aleksandar Vučić i obraća se Ana Brnabić, zašto hoćemo da čujemo struku kada se obraćala svaki dan struka, a mi se nismo pojavljivali, onda je bilo - gde su oni pobegli. Bilo je kritika na konferencijama za medije - gde su sada nestali oni da nam odgovaraju na politička pitanja?I to politikanstvo, i to licemerje o kome mislite da mi nikada ne možemo da pobedimo zato što sve što radimo trebalo je u stvari raditi ono drugo. Ja mogu sa velikom izvesnošću i sigurnošću da vam kažem da građani Republike Srbije u najvećoj mogućoj meri to prepoznaju, to da je svaki put trebalo uraditi ono drugo, zašto ste uveli vanredno stanje, e zašto ste uveli vanredno stanje, jedino mi nemamo restriktivne mere, ove mere su previše restriktivne, ali je dobro što priznajete da je cela svrha ovoga napad na Aleksandra Vučića.Još dve stvari. Kada govorite o tim šerpama i zvižducima u 20.05 časova, i juče ste pričali o tome i rekli - medicinska struka je zaslužila aplauz. Ja se slažem sa vama. Medicinska struka je zaslužila aplauz i mnogo više od aplauza zadužili su nas, svaka im čast, hvala im beskrajno. Ali, ono što medicinska struka nije zaslužila to je politička zloupotreba tog aplauza. To su te šerpe.Kada znate da će biti ne znam koji procenat građana koji će izaći u vanrednom stanju dok ljudi gube svoje živote ili se drugi bore za svoje živote i dok vidite da neko radi dan i noć, da se bori protiv nečega protiv čega ne može da se izbori ni Amerika, ni Španija, ni Italija, ni mnogo bogatije zemlje, a mi se borimo, bogami, svojski i dobre rezultate imamo, kada znate da ljudi neće to podržati, e onda se vi nakačite na nešto što je dobro da bi to politički zloupotrebili i da pokušate… i baš vas briga i za lekare i za zdravstvene radnike i za timove ljudi koji svaki dan izlažu riziku svoje živote da bi spasili naše i baš vas briga za zahvalnost tim ljudima i baš vas briga za ljude koji su izgubili svoj život i za ljude koji se bore za svoj život. Jedino je važno da vi svoju političku agendu isterate i to je sramota. Ljudski vam kažem još jednom, to je sramota.Taj ko se setio da iskoristi aplauz zdravstvenim radnicima u osam uveče, da bi se u osam i pet nadovezao da protestuje

e to je ta nepodnošljiva lakoća neodgovornosti. To je to licemerje koje se pokazalo u punom svetlu tokom ove krize. To su ti ljudi.Konačno da vam kažem, što se tiče ovoga da pokušavate da objasnite i da nađete opravdanje i izgovore za ove koji u ovakvom trenutku bojkotuju Skupštinu, koji dva meseca kritikuju zašto se Skupština ne sastaje, ali je dve godine bojkotuju ne bojkotujući plate, to što pokušavate da nađete izgovore za njih, objašnjenja i opravdanja, to što pokušavate da im se ulagujete time što ćete biti valjda njihov portparol ovde zato što ne daj Bože da vas napadnu na Tviteru, ne postoji gora kletva u Srbiji nego da vas oni valjda napadnu na Tviteru, nemojte to da pokušavate. Nemojte, ne postoji izgovor. Ne postoji objašnjenje zašto neko ko je narodni poslanik nije u ovom trenutku u Narodnoj skupštini.Nisu oni ni ovakvi, ni onakvi, oni su lažovi i kukavice. Lažovi i kukavice i tu je tačka na diskusiju o tome šta su oni. Možda budu malo manje kukavice kada dođu ovde i nama u lice kažu sve laži koje dva meseca plasiraju po društvenim mrežama da možemo da im odgovorimo i da pred građanima Republike Srbije možemo da raspravimo da li je to što oni kažu tačno i istina ili nije.

jeste što građani imaju poverenja u Aleksandra Vučića i da je cela borba borba kako iskoristiti Korona virus kao najboljeg saveznika u borbi protiv Aleksandra Vučića. Vidite, to građani prepoznaju i sigurna sam da će to umeti i da nagrade i da kazne. Hvala. **Maja Gojković** Poštovana predsednice Skupštine, poštovana predsednice Vlade, gospodo ministri, dozvolite mi da kažem nekoliko reči o ovoj temi.Naime, i juče i danas čulo se mnogo toga u Skupštini i moram iskreno reći da sam bio u nedoumici šta tačno treba govoriti o ovoj temi. Naizgled, stvar je vrlo prosta, Odluka o uvođenju vanrednog stanja, ali slušajući neke kolege juče i danas moram vam reći da sam se setio jedne misli čuvenog nemačkog filozofa Jirgena Habermasa koji je povodom Kovida virusa koji hara sada svetom rekao nešto što se može primeniti, nažalost, i na diskusije koje su se čule u Narodnoj skupštini i o ovoj temi i o drugim temama, a on je rekao – toliko znanja o neznanju odavno nije bilo.Ja imam utisak da se pojedine diskusije vrlo svesno plasiraju, da se građani dezinformišu, da se ne shvata pravi značaj opasnosti koju Kovid – 19 nosi sa sobom i svega onoga što je Vlada Republike Srbije, zajedno sa predsednikom Republike Srbije, uradila da se virus suzbije.Naime,

jer sama činjenica da se 165 lekova, ako je verovati medijima, nema razloga da ne verujemo, testira u ovom trenutku, da se vidi njihov učinak u borbi protiv Korona virusa ili 66 različitih vakcina, govori o tome da svet ozbiljno pokušava da nađe odgovor na virus Korona, ali odgovora nema i onda se postavlja logično pitanje da li je Srbija, jedna mala zemlja, uradila sve što treba da zaštiti svoje građane.Moje duboko ubeđenje je da jeste. Pročitao sam reči direktora SZO pre nekoliko

godine.Kao građanin koji je bio u samoizolaciji, redovno sam pratio vesti u 15.00 časova i izveštavanje Kriznog štaba. Čuo sam i dr Kona koji je pomenuo, a i setio sam se te 2009. godine, nažalost, tada je 135 ljudi preminulo, a oko 6.500 ljudi je bilo zaraženo. Taj virus je bio deset puta slabiji i postojala je vakcina kao način da se taj problem reši. Zar treba onda dovoditi u pitanje sve ono što je naša Vlada uradila, odnosno Krizni štab, ali i Vlada? Krizni štab zato što su to ljudi koji su bili neposredno upućeni u sve ove stvari koje se odnose na borbu protiv Korona virusa, ali i Vlade. Vlada stvara opšti ambijent i, naravno, predsednik Republike. Ne treba ni njega zaboraviti, jer je veliki deo posla pao na njegova leđa, jer on vodi jedan krizni štab, a predsednica Vlade vodi drugi štab.Kada se stavite u položaj običnog čoveka, šta njega interesuje? Običnog čoveka interesuje da vidi da li postoji država koja zna kako da se bori protiv opasnosti kao što je virus Kovid – 19. Da, mi imamo takav Krizni štab i imamo takvo državno vođstvo koji to zna. Druga dimenzija tog odnosa jeste da li smo preduzeli prave mere, da li imamo relevantan profesionalni zdravstveni sistem i da li su mere koje mi primenjujemo odgovarajuće. Da, bez uvrede po bilo koga, jedino se samoizolacija pokazala kao najefikasniji metod suzbijanja širenja virusa zbog dužine njegovog života, odnosno ograničenog vremena trajanja. Sve ostale mere daju rezultate, ali ovo je najefikasnije. Ovo govorim i u kontekstu mere koje su preduzete.Koji je treći element koji građane interesuje? je da li u ono vreme kada je dozvoljena sloboda kretanja, da li mogu u trgovinama naći ono što im treba. Da, trgovine su bile pune i to je deo rada Vlade.Da li su se lekovi mogli naći u apotekama? Da. Moglo se desiti eventualno da deo dana ili jedan dan nešto od toga nema, ali su trgovine i apoteke bile pune i ljudi su se mogli snabdeti i mogli su pobediti ovaj opasni virus, odnosno naći rešenje za ono što im tada treba.Šta je ovde još potrebno reći? Znamo da je

i onda red događaja koji su potom usledili govore da je naša država uradila najveći broj stvari koje je moguće uraditi u ovoj situaciji, jer mnogo se stvari i ne zna.Da li smo položili ispit? Da. Ja ne bih želeo da licitiramo brojkama, jer brojke su, da kažem, relativna stvar i treba sačekati sve dok prođe, pa tek o tome govoriti. Ali, gledao sam ovih dana sve podatke vezano za

svaki ljudski život je vredan. Ali, recimo, zemlje koje su približno našoj veličini ili broja stanovnika, kao Belgija ili Švajcarska ili Portugal ili Švedska, oni imaju tri do četiri puta više zaraženih, a nažalost, preminulih osoba imaju 5, 10, pa i više puta. To sve ima svoj smisao, ima svoj značaj.Mislim da je najbolja stvar koju je Krizni štab uradio i Vlada Republike Srbije i država Srbija jeste što je ljudima od struke dala dala mogućnost da njihove reči i njihov stav, njihovo mišljenje opredeljuju sve one odluke koje je Krizni štab donosio.Ono što je važno, moglo se čuti u javnosti, jeste da su to kompetentni ljudi, da su njihova mišljenja bila relevantna, da su uvažavali stvarnost, da su se trudili da u odnosu na kapacitete naše države, na naše zdravstvene mogućnosti, koje su se pokazale pokazale daleko boljim nego što se to mislilo, a kamoli što se govorilo, da su našli rešenje na mnoga otvorena pitanja.Ne mogu a da ne iskoristim ovaj trenutak da kažem nekoliko reči i o jednoj temi koju je i predsednica Vlade pomenula juče, a to je solidarnost, pomoć. Kada je naš predsednik Republike gospodin Vučić rekao da nema solidarnosti u Evropi, onda je to ispalo da je jeres i da je kritika EU. Kada to kaže neko iz Francuske ili Italije, onda se to doživljava kao normalno, jer se to onda razmenjuju mišljenja unutar EU. Da me ne bi shvatili pogrešno, ja sam apsolutno pristalica toga da naša zemlja treba da bude članica EU i željno očekujem dan kada će se to desiti, ali se plašim da će to biti dug posao. Zašto? Zato što i zemlje EU imaju različite interese i u odnosu na nas. To se, na kraju krajeva, videlo i sada oko ove stvari oko Kovida.Nije nepoznato da je Kina naš veliki strateški partner. Nije nepoznato da to prijateljstvo traje jako dugo i da je veoma bogato. Zaboravlja se da kada se virus kada se virus pojavio u Kini, zaboravlja se da je predsednik Republike gospodin Vučić prvi poslao telegram podrške Kini. Zaboravlja se da je Vlada Republike Srbije krenula sa skupljanjem pomoći Narodnoj Republici Kini. Zaboravlja se da je ministar inostranih poslova, potpredsednik Vlade Ivica Dačić, u januaru ove godine, kada niko nije hteo da pođe u Kinu, otišao, sreo se sa svojim kolegom. Bio je prvi i jedini strani državnik koji je otišao u Kinu i tada pokazao da Srbija podržava Kinu i da se daje podrška onome što Kina radi.Zašto se onda čuditi ako nam je Kina pritekla prva u pomoć? Zašto se čuditi ako predsednik Vučić kaže za Si Đipinga da je brat? Vi znate, u našoj terminologiji brat je neko ko je najbliža osoba i koja će vam uvek pomoći. Oni su nam Oni su nam pomogli. Ta pomoć je i velika i važna. Nije samo u pitanju medicinska oprema. Ona je izuzetno važna za zdravstveni sistem, ali je važna i moralna dimenzija te pomoći.Znate, kada dođu lekari koji su se borili sa virusom u gradovima Kine, pa vam prenesu svoje iskustvo, to onda ima daleko veći značaj nego što izgleda formalno, jer govore ljudi koji su se borili i pobedili taj virus. Onda to znači i za našu zemlju. I kada kažu da ovu bolnicu možemo koristiti kao Kovid bolnicu i kada kažu da neku ne možemo i zbog čega ne možemo, kada kažu da treba otvoriti

da joj se pomogne. Ali, pre svega, hvala građanima Republike Srbije, hvala njima na svom, ako mogu reći, na trudu i pažnji i spremnosti da prihvate ove mere.Ovo su mere koje su potrebne Srbiji da bi se zaštitilo zdravlje građana Srbije. Koliko god to izgledalo nekom teško, mere su preduzete da bi se zdravlje zaštitilo i to se mora stalno ponavljati.Hvala i zdravstvenim radnicima i lekarima i medicinskim sestrama i tehničkom osoblju, svima onima koji su ovih proteklih dana, od kako se pojavio virus, učinili sve da se zdravstveni sistem spase. Jer, zdravstveni sistem jeste jedna konstanta koja je izuzetno važna i da nismo spasili zdravstveni sistem, onda bi to bile neke traumatične slike, kao što smo mogli videti one snimke iz Italije, Španije ili drugih zemalja.Poštovana predsednice, moramo objektivno razgovarati i o onome što nas čeka. Mislim da opasnosti nisu male. Nisam siguran da svi razumeju opasnosti od Korona virusa. Mere moraju biti postepeno ublažavane da bi efekat tih mera bio pravi. U svakom slučaju, biće prilike i o tome da se razgovara.Ono što se mora reći jeste da je Krizni štab, da je Vlada, da je predsednik Republike, da su položili ispit i to je najvažnija stvar. Zbog čega? Ne zbog njih samih. Tu su izbori, pa će građani odlučiti o političkim dimenzijama njihovog angažovanja, ali ovde je suština, u pitanju je Srbija. Kada se uzmu sve ove brojke i upoređuju, onda se može videti da je odluka o uvođenju vanrednog stanja bila dobra, da su mere koje su bile preduzete bile pravovremene i da su dale efekta i da smo, za sada, hvala Bogu, sa jako malim brojem obolelih i jako malim brojem onih osoba koje su smrtno stradale. Mislim da je to najbolja vest koja se može čuti. Hvala vam.

Zahvaljujem.U toku današnjih, a i jučerašnjih diskusija, čuli smo jedno mišljenje da je navodno uvođenje vanrednog stanja bilo neustavno i da je to, navodno, kako to reče neko od poslanika s ove strane, nesporno. Pa, to je isključivo sporno, jer nije tačno.Ono tačno.Ono što nije sporno i što ni u kom slučaju ne može da se dovede u sumnju jesu dve činjenice. Prva, da smo sačuvali zdravstveni sistem, da je ostao stabilan, da nismo doživeli sudbinu Italije, Amerike, Francuske, Španije itd, iako je neuporedivo ono što imamo kod nas u odnosu na ono što imaju oni, kako u privrednom, tako i u drugom smislu reči. Druga nesporna činjenica jeste da još uvek o virusu, kao pošasti koja se nadvila nad zemaljskom kuglom, veoma, veoma malo znamo, svakako više nego pre mesec, pre mesec i po, dva, možda i više, ali i dalje vrlo malo.Kad je nešto nepoznato, uvek se pojavljuje, i to je prirodna emocija, strah od nepoznatog. Ali, uvaženi ministri, u strahu nisu samo velike oči. Nažalost, u strahu postoji nešto što se često kaže – manjak znanja, a višak samopouzdanja, i onda dolazimo do raznih iscelitelja, proroka, teoretičara zavera, mnogo čega drugog, koji se pojavljuju kao pozvani i kompetentni da komentarišu nešto što ne smeju da komentarišu, jer ne znaju.Ja ću se vratiti u svojoj diskusiji na ono što je čisto pravni fokus vanrednog stanja. Ovo što ću reći svi pravnici, bez izuzetaka, posmatraju na isti način - ipso facto ipso jure. Šta to znači? I činjenično i pravno.Mi nismo ti koji ćemo dati ocenu da li je nešto ustavno ili neustavno, jer ne možemo uzurpirati nadležnost Ustavnog suda. Jedino Ustavni sud može da kaže da li je odluka i ovog tela ustavna ili ne. Ali, ono što sasvim sigurno i što ću se složiti sa svojim kolegama iz struke, odluka Vlade o zabrani kretanja ne može da bude osnov uvođenja vanrednog stanja, jer ako bi se to dozvolilo, onda bi Vlada imala supremaciju nad Skupštinom, a ne suprotno. Ali, to ni u kom slučaju ne znači da je uvođenje vanrednog stanja bilo neustavno.Zašto? Zbog toga što mi kao Skupština donosimo odluku kojom validiramo uvođenje vanrednog stanja. Validiramo, uvažavajući u obzir tri okolnosti. Ja vas molim, uvažene kolega, kao i građani Republike Srbije, da ih pažljivo razmotrimo u vrlo kratkom vremenu.Prvo, da li postojala epidemiološka analiza stanja u kojem se Srbija nalazila i danas se nalazi?Drugo, posledice koje su mogle nastupiti da vanredno stanje nije proglašeno.Treće, najvažnije, rezultati koji su ostvareni, a u uzročnoj vezi su sa uvođenjem vanrednog stanja.Uvaženi ministri, ajmo da krenemo od suštine istine. Da li je postojala epidemiološka analiza? Jeste. Da li je ta analiza ukazivala na ogromnu virulentnost, na ogromni stepen zaražavanja i u tom trenutku sazivanje Skupštine koju opasnost predstavlja? Da li smo mi svi svesni ovde, da li smo u ovom trenutku, neko od nas virusonoša? Šta može, ne daj Bože, da se desi za 15, 20 dana? Ko će da snosi odgovornost u tom slučaju? Onaj ko je sazvao Skupštinu. Ono što se tada dešavalo, kad se uvodilo vanredno stanje, zasnovano je na nalazima struke, a to je epidemiološka analiza.Drugo, posledice. Pa, nisu to samo posledice koje smo čuli ovde, one su mnogo šire, vi ih mnogo više znate, ali je činjenica da među poslanicima ima onih koji, nažalost, imaju kompromitovane bolesti, narušeno zdravlje. Da li takve ljude treba izlagati opasnostima? To je pitanje na koje je odgovor jasan, možda da kažem čak i neupitan, ali sam ga postavio isključivo iz pravnog fokusa.Treće, rezultati koje je dalo vanredno stanje su nemerljivi, zbog toga što dolazimo u situaciju da mere ublažavamo, da polako počinjemo da izlazimo iz krize i da vidimo da je ne svetlo na kraju tunela prisutno, nego da smo mi već iskoračili u pravcu rešavanja problema.Kada su u pitanju mere, uvaženi ministri i predsednice Vlade, mere sa pravnog aspekta moraju imati dve funkcije. Prva funkcija jeste da budu u funkciji otklanjanja uzroka vanrednog stanja,

van funkcije otklanjanja uzroka vanrednog stanja? Ni jedna. Da li su mere delotvorne? Već sada se pokazuje da jesu delotvorne.Gospodo, ovo su činjenice koje ne mogu da se dovode u sumnju. Ovo je ono što se zove ipso fakto, u pravnom smislu reči, i ovo su razlozi i činjenice koje se podvode pod odgovarajuću normu, pod odgovarajuću odredbu Ustava. To je član 200. stav 5. Ustava koji kaže: „Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojim se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada Republike Srbije uredbom u supotpis predsednika Republike Srbije.“Šta je ovde neustavno? Šta je ovde ono što je protivno Ustavu? Šta je ovde ono što bi predstavljalo povredu ove norme i činjenica na koje sam ukazao? Šta je to što može da se kao kontra argument iskoristi, a da se kvalifikuje – ne, apsolutno netačno je? Jedino što je tačno, tačno je da u ove tri grane vlasti izvršna ne može biti iznad zakonodavne. To je tačno i oko toga ne postoji ni jedna jedina dilema, ali isto tako ne može da postoji ni jedna jedina dilema u pogledu ustavnosti uvođenja vanrednog stanja.Na samom kraju želim da istaknem još nešto što je jako važno reći. Mi socijalisti u poslaničkog grupi SPS, što se tiče 1. što se tiče 1. maja, pozivamo građane da zbog svog zdravlja poštuju mere koje su na snazi, da čuvaju sebe i čuvaju druge, a sasvim smo sigurni da će svi slobodoumni levo opredeljeni građani i te kako dobro znati da ovaj praznik proslave na način kako ovo stanje kako nalaže ova situacija, a simbol 1. maja ostaće večit i on se nikad neće promeniti upravo zbog toga što se radi o prazniku posvećenom ogromnom broju građana celog sveta koji ga praznuju.Pozivam sve narodne poslanike da podrže sve predloge Vlade, kada je u pitanju naša obaveza da potvrdimo validnost uvođenja vanrednog stanja i da potvrdimo ispravnost i pravnu pravilnost uredaba, odnosno mera koje su donete zbog vanrednog stanja.

kako on može da kaže da se ne može osporavati odluka Ustavnog suda? On je kao advokat morao do sada biti u situaciji više puta u svojoj praksi da osporava odluku Ustavnog suda. Ova država je prihvatila bez našeg učešća da se i nakon odluke Ustavnog suda pravna zaštita može tražiti od Evropskog suda za ljudska prava. Moram predavanje da ti držim što si morao da učiš na pravosudnom ispitu.Kako ti kao advokatu nije smetalo što se sudi ljudima preko video-linka, što stražari sede sa čovekom u zatvorskoj ćeliji, a njemu se sudi u sudnici? Kako ti to nije zasmetalo?Imali smo i slučajeve da je neko uredbu dopunio, i Nebojša Stefanović, a nije imao pravo na to, pa je to posle, kako se to kaže, konvalidirano, da li je tako? To je Vlada posle ispravila. Čini mi se nešto da je i Zlatibor Lončar tako zabrljao, pa su ljudi trebali da se naviknu da samo Vlada uz potpis predsednika Republike, kao formalnog šefa izvršne vlasti. Po definiciji, predsednik Republike je formalni šef izvršne vlasti. Mogli su to doneti, ali je potrebna kad-tad potvrda parlamenta.Ovde je osnovno pitanje – ko je utvrdio da parlament ne može da se sastane? Ko je to utvrdio? Gde je taj akt

Ni jednom jedinom rečju, ni jednim jedinim slovom nisam rekao da se ne mogu osporavati odluke Ustavnog suda. Rekao sam samo jednu jedinu rečenicu iza koje čvrsto stojim. Mi ne možemo uzurpirati nadležnost Ustavnog suda, jer je jedino Ustavni sud nadležan da ocenjuje ustavnost ili neustavnost pojedinačnog akta, na kraju krajeva, i odluke Skupštine Republike Srbije. Niko drugi i tu supremaciju pravno niko ne može ni imati. To su bile moje reči i iza tih reči kategorički stojim.Što se tiče mera, isto tako sam rekao i precizno ću ponoviti, mere su u funkciji otklanjanja uzroka vanrednog stanja. One moraju imati neku svoju delotvornost. Da li je imaju, imale su, neki rezultati pokazuju, vreme će pokazati do kraja.Ono što je najvažnije, postoje pravne okolnosti oko koje je struka podeljena. Malopre je komentarisano oko suđenja preko skajpa. Kao advokat, se da postoji mogućnost da dođe do povrede načela neposrednosti u postupku, da dođe do mogućnosti povrede načela pravičnosti u postupku. Da li je možda trebala izmena ZKP-a u tom pravcu? Da li je bilo vremena da se uradi izmena ZKP-a?Ono što je bitno, bitno je reći da li je ta mera bila u funkciji otklanjanja uzroka zbog kojih je zavedeno vanredno stanje? Jeste. Da li ta mera ima svoju delotvornost kad štiti prisutne od mogućnosti zaražavanja? Da. To struka kaže.Da li se Skupština mogla sastati? U članu 200. stav 5. Ustava Republike Srbije nigde nije propisano ko će da utvrdi razlog nemogućnosti sastajanja, niti je to dato u nadležnost Skupštini. Ali sam zato vrlo precizno rekao da postoje tri okolnosti koje se moraju imati u vidu kada se donosi kada se donosi odluka od strane onoga na koga Skupština prenosi ovlašćenje da donese ove mere. To je u ovom slučaju učinjeno. Hvala.

Turk** Hvala predsedavajući.Uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministri, na samom početku želela bih da kažem da sam zaista ponosna na odgovor države Srbije na pandemiju Koronavirusa, na odgovor našeg zdravstvenog sistema, na rad svih zdravstvenih radnika u Srbiji, na rad svih zaposlenih u Policiji i Vojsci Srbije, na sve one građane koji su krajnje disciplinovano sledili preporuke Kriznog štaba. Posebnu zahvalnost dugujemo zaista volonterima koji su ne štedeći sebe, rizikovali svoje zdravlje i stavili se na raspolaganje svojim sugrađanima nastojeći da im svakodnevno dostavljaju sve namirnice, lekove, kako im ništa ne bi nedostajalo tokom ove pandemije.Odgovor Republike Srbije je bolji od mnogo razvijenijih zemalja, jer smo zaista pravovremeno, odgovorno i odlučno doneli određene mere slušajući isključivo ono što stručni članovi ovog štaba kažu.Dobar odgovor Republike Srbije leži delom i u tome što je Srbija ekonomski stabilna zemlja, što je budžet Republike Srbije mogao da podnese i ovo što smo do sada preduzeli, a naravno i mere koje su predviđene za budući period kao podrška poljoprivredi i privredi. Isto tako, dobar odgovor leži u tome što Srbija zaista uživa ugled u svetu i što se može osloniti na svoje prijatelje. O tome svedoči i velika količina pomoći koja je stigla iz Kine, iz Rusije, iz EU, pomoć u pomoć u vidu zaštitne opreme, u vidu respiratora kada nam je to bilo zaista najpotrebnije, ali i pomoć koja je stigla od stručnjaka koji su bili spremni da podele svoje iskustvo i znanje sa našim lekarima.Dakle, Srbija je sve odluke donela krajnje odgovorno i pravovremeno u cilju zaštite zdravlja i života ljudi veliki je napor uložila u uspostavljanje kapaciteta i resursa kako bi ova borba bila što efikasnija.Istovremeno i paralelno sa ovom borbom rađeno je na pripremi paketa mera podrške i privredi i poljoprivredi. Kada je o privredi zaista velika podrška svim onim poslodavcima koji nisu otpustili više od 10% radnika jer želimo da sačuvamo svako radno mesto i upravo ova podršaka se ogleda u odlaganju isplate poreza i doprinosa.

plaćanja poreza i doprinosa tokom trajanja vanrednog stanja, ali isto tako o i na obezbeđivanje tri minimalne zarade za zaposlene u kontinuitetu od tri meseca.Zaista ovo pokazuje koliko je državi svako radno mesto važno, koliko je važno da našu privredu očuvamo i da nakon završetka ove pandemije ona nastavi da se razvija i oporavlja.Takođe, za podršku poljoprivrednicima predviđeno je 2,6 milijardi, što je zaista izuzetno značajno i biće im od velike koristi u budućem periodu, a paralelno sa time, tokom trajanja ove epidemije nijednom nije dovedeno u pitanje da li će penzije biti isplaćene na vreme, kao i socijalna davanja svim korisnicima Centra za socijalni ne samo da to nije bilo dovedeno u pitanje, već je svaka lokalna samouprava donela određene mere kao podršku svojim građanima, pa su tako lokalne samouprave organizovale pripremu paketa sa prehrambenim proizvodima koji su namenile upravo penzionerima, upravo korisnicima centara za socijalni rad, koji su im dostavljeni na kućno adresu kako bi lakše prebrodili ovaj period pandemije i kako bismo pokazali solidarnosti i zajedništvo tokom ovog zaista teškog perioda.Uz sve ovo što je Republika Srbija radila uspostavljene su Kovid ambulante koje su funkcionisale, organizovana je nastava na daljinu, uspostavljeni su volonterski centri. Sve vreme su prodavnice bile dobro snabdevene. Uspostavljena je proizvodnja i alkohola i zaštitne opreme i respiratora. Dakle, nastojali smo da obezbedimo da svaki segment funkcioniše i zaista moram da napomenem da su tokom prvih dana epidemije da je doneta odluka da se zdravstvenim radnicima kao podrška i kao zahvalnost za njihov težak rad i plate trajno povećaju u iznosu od od 10%.Dakle, poseban akcenat će nakon ove pandemije biti stavljen na podršku privredi i poljoprivredi, ali ono što je jako važno je da je ministar finansija izneo da kapitalni proizvodi neće stati, odnosno da će se nastaviti u punom kapacitetu i izgradnja koridora i izgradnja bolnica, škola i mene jako raduje što će se i izgradnja Moravskog koridora nastaviti u punom kapacitetu jer je to naša budućnosti i to je

to vreme deo opozicije stoji na stepeništu ovog visokog doma i danima su pozivali da se sazove sednica Narodne skupštine i da se na kraju na toj sednici ne bi bi ni pojavili. Time su pokazali do koje mere su licemerni, do koje su mere spremni da zloupotrebljavaju ovu temu, do koje mere su spremni da se bave politikanstvom, da se bave nekim sitnim, ličnim interesima i zaista su pokazali da su spremni da bez ikakve odgovornosti se isključivo bave strančarenjem i politikanstvom.Bez ikakve odgovornosti oni pozivaju na kršenje mera koje su predložili i propisali lekari i veoma je komforno iz udobnosti svog doma udobnoj fotelji sa pristupom interneta prosto tražiti zamerke i greške onima koji rade svakodnevno na terenu, meriti rastojanje da li su sve po propisu uradili, uporno tražiti svaku grešku i zamerku onima koji se trude da obezbede sve što je neophodno građanima, onima koji se trude da ova borba sa ovim virusom bude što uspešnija i da iz ove borbe izađemo kao pobednici.To su zaista beskurpulozni ljudi koji se tokom trajanja ove pandemije nigde nisu pojavili. Nisu se pojavili ni da ponude pomoć, ni da ponude sredstva da uplate, da volontiraju. Iz udobnosti svog doma su jedinio znali da kritikuju i da se bave prikupljanjem jeftinih političkih poena. Dakle, politizuju čitavu ovu pandemiju, umesto da zastupaju interese građana koji su ih ovde uputili, koji su ih ovde delegirali da se za njihove interese bore. Za to vreme napadaju one koji rizikuju svoje zdravlje i koji su svakodnevno na terenu sa svojim građanima, napadaju predsednika, napadaju njegovu porodicu, njegovu decu i to je jedino što umeju i jedino sredstvo koje koriste.Opasnost još uvek nije prošla. Još uvek se ne smemo opuštati jer dovodimo u pitanje sve ove mere koje su dale rezultate i uspeh koji smo do sada postigli. Zato moramo imati na umu da sve vreme pratimo preporuke struke, Kriznog štaba i da prosto na umu imamo da nam je jedini cilj da sačuvamo zdravlje i živote ljudi. Srbija se do sada borila. Srbija će nastaviti da se bori. I iz ove borbe sa pandemijom izaći ćemo sigurno kao pobednici. Hvala Hvala gospođo Turk.Reč ima Snežana Paunović.Izvolite. **Snežana Paunović** Zahvaljujem se, predsedavajući.Poštovana predsednice Vlade, uvaženi gospodo ministri, kolege narodni poslanici i, pre svega, građanke i građani Srbije, dva puna dana razgovaramo o uvođenju vanrednog stanja koje je posledica Koronavirusa, o tome da li je Skupština trebalo ranije da se sastane ili ne i sve tvrdnje su po malo tačne.Ono što ipak nisam očekivala da ću dva dana slušati u parlamentu Srbije jeste jedno političko nadgornjavanje koje nije zabranjeno, ali nekako mi se čini da je na početku ove pandemije Korona bila tolika pretnja da smo svi bili u strahu.Ja sam sebe pitala, kao neko ko je takođe bio možda kritičar načina na koji se radi, ili neko ko se nije do kraja slagao, šta bih tačno uradila da sam bila na nečijem mestu? Taj strah za ljudski život, bez razlike da li je svoj ili svoje porodice, svoje dece, svojih roditelja, ume da prevlada. Ne znam kako bi se svi mi kao poslanici osećali da nas je neko pozvao 14, 15. ili 18. marta da sednemo i pod ovim uslovima, slažem se, ovo je bilo moguće uraditi možda i tada. Pretpostavljam da je struka koju smo slušali 40 dana procenila da to nije pametno, da to nije bezbedno i, na kraju, da nije neophodno.Neko je od kolega rekao da nas je Korona naučila mnogo, ja se tu slažem, i naterala nas je da uradimo još nešto, a to je da mnogo čitamo. Pa je tako jedan procenat nas koji se bavi politikom napokon pročitao i Ustav. Nismo imali tu naviku pre nego smo došli do ove faze da nekoga treba kritikovati.Možda je bilo i stripova koji su se čitali, tako se ubijalo vreme, nije to loša zanimacija, ali ono što sam htela da kažem a da nema veze sa stripovima i da ne bih napravila komediju ni od sebe, ni od ove diskusije, ili da se ne bih uklopila u pokušaj, to je da, svi ste rekli, dugujemo zahvalnost medicinskim radnicima i ja mislim da se kao nacija nikada nećemo odužiti tom sistemu koji nismo poznavali, ja to moram da priznam. Nismo shvatali koliko je to teško.Ali, ne dugujemo zahvalnost samo njima. Dugujemo zahvalnost radničkoj klasi, jer je samo ta grupa ljudi radila. Bez razlike da li govorimo o rudarima, da li govorimo o ljudima koji su radili u elektrodistribuciji, o radnicima u supermarketima, odnosno Turskom toku, na deonici od nekoliko kilometara, koja nijednog trenutka nije stala, ljudima koji su rizikovali svoje živote, a zahvaljujući kojima mi nećemo imati ekonomski problem koji će imati neki drugi.Ništa posle Korone neće biti isto, to je sigurno, ne u Srbiji, nego globalno. Ono što nam donosi sutra, o tome ćemo, pretpostavljam, sutra, pošto smo se ova dva dana bavili onim juče.Ono što je sigurno je još jedno. Ovaj parlament će podržati odluku o uvođenju vanrednog stanja. Da li je trebalo to kritikovati i osvrnuti se, slažem se, ali i dalje tvrdim da smo mnogo vremena potrošili na nešto što je juče. Volela bih da parlament Srbije više energije ulaže u ono što je sutra.Vlada Republike Srbije je radila u svom punom kapacitetu, onoliko koliko je svaki od resornih ministara dobio zadatak ili dobio prostor. Neke smo manje a neke više imali prilike da vidimo u medijima, ali to ne znači da su neki radili većim a neki manjim intenzitetom. Mislim da je svako od njih imao zadatak i mislim da je odgovorio svom zadatku. Ako bismo krenuli da skupljamo političke poene, ja bih mogla da ovoj izjavi dodam još nešto, ali mi zaista to nije namera.Namera mi je da se zahvalim i građanima Srbije koji su razumeli pre svega okolnosti u kojima se nalazi ceo svet, pa i naša mala Srbija kao deo toga, namera mi je da pozdravim i sve građane srpskih enklava u južnoj srpskoj pokrajini, koji su takođe pratili preporuke Vlade Srbije, iako moram reći da i ono što je tzv. Kosovo uvelo kao mere, nisu mere ni za kakvo poniženje, već su bile vrlo kvalitetno preporučene. Dakle, sve je to naša zemlja i sve su to naši ljudi.Najpre ljudi.Najpre i najviše na čemu želim da čestitam ministru Lončaru, to je na video razgovoru sa tzv. ministrom Kosova, jer mislim da ste na taj način pre svega ohrabrili ljude koji žive u uslovima koji uopšte nisu humani. Trebalo je iskoračiti i hvala vam na tome. Zato imate moj dubok naklon. Uostalom, što se struke tiče, ja se ne razumem, niti bih vas kritikovala, niti bih vas hvalila.Ja bih mogla i da odgovorim na ova dobacivanja, ali prosto neću, zato što nemam nikakvu potrebu za polemiku sa vama, iako ste mi beskrajno dragi.Ono što je važno i što ću reći na kraju, oslanjajući se na Neđinu izjavu, a tiče se one rasprave o 1. maju, o Međunarodnom prazniku rada, ljubazno vas molim, Međunarodni praznik rada je radničke klase i sve ostalo

jagnjad.Najvažnije je ostati svestan sebe. Zato molim, niti je Korona prošla…Predsedavajući, da li biste vi meni omogućili da govorim, bez da imam dobacivanja, ne čujem ako sam struku razumela, Korona nije prošla. Ako sam razumela lekare, mi jesmo u jednoj ravnoj liniji i u nadi da će se sve to završiti. Ali, naše sutra je i dalje neizvesno, kada je u pitanju Koronavirus. U tom smislu je možda bilo pametnije da smo i naše diskusije skratili, bilo bi bezbednije za 500 ljudi, koliko je učestvovalo u radu ovog parlamenta.U nadi da ćemo ipak pobediti Koronu, jer ja verujem u Srbiju i srpski narod, ovde ću završiti svoju diskusiju i podržati mere Vlade i odluku o uvođenju vanrednog stanja, iako je u samom startu možda i nisam razumela. Hvala.

Hvala predsedavajući.Poštovani građani, nadam se da ste svi dobro. Ne biti u Skupštini u danima ovako vanrednih okolnosti znači duboko ne razumevati ulogu narodnog poslanika i unapred bežati od odgovornosti. I ovo se odnosni jednako i na vlast koja je tek posle 40 i više dana odlučila da sedne u skupštinske klupe.Tri su teme najvažnije na današnji dan, kako je upravljano krizom, kolika je šteta, ima li odgovornih za njeno uvećanje i šta radimo dan posle kako bi nakon što preživimo virus, preživeli i ekonomski.Ustavnost ekonomski.Ustavnost proglašenog vanrednog stanja je kako ste rekli juče, naravno u nadležnosti Ustavnog suda, ako se lati svog posla, oslobođen političkog pritiska. Nesumnjivo je da su u najmanju ruku ustavne nedorečenosti zloupotrebljene za suzbijanje demokratije i kritike koja je nužna za napredak društva.Ako su moguća skajp suđenja, Skupština je morala i mogla iznaći način da ranije pokrene svoje aktivnosti i raditi nešto u ovim istorijskim danima, da bi građani bolje uvažili i razumeli situaciju i bolje prihvatili mere.Čak i ako plenum nije bilo bezbedno organizovati, zašto nije onlajn zasedao Odbor za ustavna pitanja da razjasni proglašenje vanrednog stanja. Ako je prošle nedelje mogao zasedati Administrativni odbor da raspravi rebalans skupštinskog budžeta, zašto juče i danas nisu zasedali Odbor za finansije i Odbor za privredu, da rasprave ekonomski paket i rebalans budžeta, već sve to raspravljamo samo ovde u plenumu, zajedno u paketu sa merama šetanja kućnih ljubimaca i pravimo ovde ovu partizansko četničku predstavu o tome šta zapravo predstavlja 1. maj građanima. Dakle, skraćena verzija rebalansa budžeta ima čak 54 strane i tu i te kako ima o čemu da se priča, da bi građani razumeli postoji li plan za ekonomsko preživljavanje nakon što se preživi zdravstveno. Zašto se izbegava demokratska debata, ako je to prilika vlastima da iznesu svoje sjajne argumente, recimo da objasne zašto je opravdano rebalansom budžeta ukinuti devet milijardi dinara Ministarstvu zdravlja za KCS i zdravstveni centar u Jagodini, jer građane brine stanje zdravstvenog sistema pred eventualni drugi talas pandemije.Početak ove krize obeležila je već ova čuvena pres-konferencija o kojoj je danas razgovaramo, za koju smo juče saznali da je bila kruna prvog sastanka Kriznog štaba. Taj sastanak mora da je bio jako dobar ako je tako krunisan. Tamo smo čuli hitove kao što su, šoping u Milanu, najsmešniji virus u istoriji koji postoji samo na „fejsbuku“ i čuli smo da se leči rakijicom. Posle toga smo čuli da ćemo mi vrlo brzo napraviti vakcinu, kao da je to jednostavno otprilike kao i kuvanje te rakijice.I, rakijice.I, struci koja je nemo posmatrala sve to, već tada je bačen klip u točkove i otežano je objašnjavanje neophodnosti preduzetih mera građanima, podriven joj je kredibilitet i dovedeno je u pitanje njeno podleganje političkom pritisku već tada na toj pres-konferenciji.Kasnije, propagandno naslađivanje merama, raspirivanje straha nedovoljnim grobljima, apokaliptičnim sms porukama, nelogično optuživanje građana koji su disciplinovano sedeli kod kuće za epidemiološku situaciju, stvorili su utisak da zapravo mi ne živimo borbu protiv epidemije kojom rukovodi struka, već da živimo jedan propagandni šou sa političkim motivima koji je nemački „Špigl“ pre neki dan u svom jednom članku nazvao predsednički horor šou u Korona diktaturi.Posledice diktaturi.Posledice ove konfuzije su da danas mnogo građana sa jedne strane misli da su mere oštrije nego što epidemiološka situacija nalaže, a istovremeno misle i da je epidemiološka situacija gora nego što nam vlast u javnosti To je percepcija u javnosti.Dakle, u Srbiji ne žive maloumni i nerazumni ljudi. Ako im se lepo objasni, onako kako je to u dva, tri navrata uradila nemačka nemačka kancelarka Angela Merkel, ljudi će razumeti i ponašaće se racionalno i neće biti potrebe da im se svaki dan obraća predsednik sa televizije, iako znamo da on to voli da radi.Ostalo je nejasno, jesmo li mi sekularna država kako Ustav propisuje ili imamo državnu crkvu koja je van zakona, pred kojom predsednik mora da kleči, da je moli da se ponaša razumno i da se istovremeno tolerišu pozivi na kršenje zakona od strane crkvenih velikodostojnika i kršenje zabrane kretanja po crkvenim portama za Uskrs, dok su naši roditelji sami zatvoreni u svojim domovima obeležavali Uskrs disciplinovano pridržavajući se mera.Ova pandemija iskorišćena je i za svojevrsnu spoljnopolitičku propagandu jednog, bojim se, spoljnopolitičkog zaokreta. Dakle, ta udvorička propaganda Kini je došla do, ja bih rekao - danke dojčland nivoa.Mi smo tražili kao Ujedinjena demokratska Srbija da se objave donacije. Do dana današnjeg nisu objavljene. Evo, ja ću sada dati podatke iz baze podataka koju vodi Vlada Srbije.Evropska unija je u poslednjih pet godina samo, Srbiji donirala 1,8 milijardi evra, što je 44 puta više od prvog sledećeg donatora, a to su Ujedinjene nacije. Za zdravstveni sistem u poslednjih pet godina Evropska unija je donirala 160 miliona evra, što je 12 puta više nego Kina. To su samo podaci za poslednjih pet godina. U istoj toj bazi 1,2 milijarde je ruske razvojne pomoći, ali su to krediti, donacije nisu evidentirane i nejasno je da li se igde evidentiraju.Nemam puno vremena, pošto je sve objedinjeno, želeo bih da delegiram jednu temu koja je važna, a izostala je u ekonomskom paketu Vlade, a to je maloprodajna cena naftnih derivata.Dakle, kalkulacija koju smo uradili pokazuje da nema razloga da maloprodajna cena naftnih derivata za evrodizel litru pređe 120 dinara. Ona je trenutno u Srbiji 140, skoro 150 dinara. Ovo je cena evrodizela na OMV pumpi u „Tristerštrase“ u centru Beča, 1,099 evra, to je 129 dinara.Ja sam slobodan reći, zabluda je da maloprodajne cene naftnih derivata u Srbiji ne prate pad cena sirove nafte na svetskom tržištu zbog akciza. Akciza je fiksna, ona ne zavisi ni od jednog varijabilnog imputa. Razlog zašto maloprodajne cene u Srbiji ne prate pad cena sirove nafte je dominantan, gotovo monopolski položaj koji jedna naftna kompanija u Srbiji ima iz političkih razloga i činjenica da sve ostale naftne kompanije prate tu cenovnu politiku i mi imamo svojevrsno kartelsko udruživanje na tržištu maloprodaje naftnih derivata. Ovo je jako važno zato što cena goriva je ključni troškovni imput u privredi koja treba da nam bude osnova za ekonomsko preživljavanje nakon što preživimo virus. Hvala.

koji je ukrao mandat Saši Raduloviću i nelegalno je u Narodnoj skupštini.Drugo, prećutali ste kada je ovde izneo laž da imamo državnu crkvu koja je van zakona. Srbija je sekularna država i to je dokazala, ali ima posebno poštovanje prema sedam tradicionalnih verskih zajednica. Sve te verske zajednice pravoslavna, rimokatolička, islamska, jevrejska i druge,

da je dobio 20 godina robije, on dolazi ovde, vi mu dajte reč ako da je narodni poslanik, kao da uživa poverenje građana, kao da je narodni tribun, kao da ne postoji za njega, stoji samo izdajnički sektor kome pripada, ovde se i ponaša kao najgori izdajnik, napada naše prijateljske veze sa Narodnom Republikom Kinom, napada naše bratske veze sa Rusijom, ponaša se kao najgori izdajnik.Ovo je primedba vama da ste prekršili Poslovnik. Niste mu trebali dati reč, a kada je progovorio da imamo državnu crkvu koja je van zakona, trebali ste mu oduzeti reč.

Ja vam čestitam, uspeli ste i vi da dotrčite, da utrčite, da i vi figurativno šutnete predsednika Republike, Aleksandra Vučića. To je valjda najvažnije u ovom trenutku i celoj ovoj raspravi oko borbe protiv Kovida-19.Ne znam kako, zaista ne mogu da razumem kako ste svi pojedinačno stigli da se osvrnete na predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je na početku ove borbe rekao da neće politizovati stvari, da se neće baviti političkim obračunima, da neće odgovarati na političke napade, laži, kritike, pretnje dok sve ovo ne prođe.Nije pomenuo ni vas, ni vašu stranku, ni sve ostale druge stranke ni jednom jedinom rečju tokom cele ove borbe, ali ste svi morali da se izređate, da kažete nešto negativno o Aleksandru Vučiću, pri tome naravno zaboravljajući sve ostale stvari koje je čovek uradio i da se smire političke tenzije u Republici Srbiji pozivajući sve ljude iz svih političkih opcija na dijalog oko daljih izbornih radnji i na sve ono što je čovek uradio da kao Srbija dobijemo respiratore, zaštitnu opremu i da budemo spremni tokom ove krize nego mnoge druge bogatije zemlje.Neverovatno je da nema nijedne reči o tome, ali da ste uspeli i vi da utrčite da date jedan svoj doprinos, čisto da se ne kaže slučajno nemojte da vas neko sutra na Tviteru kritikuje kako ste uz Aleksandra Vučića, zato što sedite u ovoj Skupštini, jer naravno, svi znamo koliko su opasni ljudi sa toliko resursa i toliko medija, pa ne daj Bože da vas oni iskritikuju, dobro je da ste i to uradili. Zapljunuli ste se, u redu je.Sad što se tiče mera i toga da li su one ovakve bile ili su bile onakve, da li su bile prestroge ili su vam bile nedovoljno stroge. Kakav je učinak? Ja ću vam reči samo ovako da ne bi dalje dužila. Svetska zdravstvena organizacija je ocenila da je Srbija uspela jako dobro da obavi svoj posao, a pošto nije došlo do eksponencijalnog rasta, tako da epidemija od početka bila pod kontrolom.Ja se ponosim ovim, uspeli smo u tom smislu. Da li je danas svako u Srbiji veći stručnjak od stručnjaka epidemiologa i infektologa sa kojima smo radili i struke koju smo slušali? Jeste, kao što je i najbolji selektor, kao što je najbolji ministar finansija, kao što zna sve bolje od predsednika države legitimnog izabranog, dakle, uvek neko zna nešto bolje. Ja mislim da smo mi slušali struku, najstručnije i najprofesionalnije ljude u ovoj zemlji i da smo i po rečima više puta ponavljam i Svetske zdravstvene organizacije uradili dobar posao. Meni je posebno drago da smo to i uradili i po brojkama koje govore da imamo najmanju smrtnost u ovom delu Evrope, dakle, ne u regionu, nego u ovom delu Evrope, jednu od najmanjih smrtnosti na političku propagandu smo videli i ja sam rekla, videli smo je kako je nismo do sada, ja mislim u istoriji Srbije videli. Videli smo Dragana Đilasa koji piše tajno EU i i žali se, tuži Srbiju, tuži predsednika Republike kako je on dočekao kineske stručnjake koji su doneli medicinsku pomoć, pa prepričava u tom zvaničnom pismu i to kako se predsednik Aleksandar Vučić pozdravio sa kineskim ekspertima koji su doneli pomoć. Takvu spoljno političku propagandu, takvo udvorištvo, zaista nikada do sada nismo videli. Mislim da ni ti zvaničnici EU koji su to pismo primili isto tako nikada nisu videli takvo takvo udvorištvo. I mislim da je verovatno i njih sramota bilo zašto su se našli ljudi pozvani da uopšte moraju da čitaju takve stvari od čoveka koji je predsednik jedne političke stranke i osnivač Saveza za Srbiju, kao što se potpisao na tom pismo.Sada pismo.Sada da li mi imamo udvorički odnos prema Kini? Pa, ja se ne bih složila. Mislim da smo nastupili kao partneri i prijatelji i da smo se zahvalili na ogromnoj pomoći i podršci koju su oni dali Republici Srbiji i svim našim građanima i rekli smo hvala. Ne bih rekla da je to udvorištvo, ne bih rekla da je to udvorički odnos prema Kini. Mislim da su oni zaslužili i više zato što su prvi bili tu da daju ogromnu, zaista ogromnu neprocenjivu pomoć u tom trenutku, da pomognu i respiratorima, i zaštitnom opremom, i testovima, i doniranjem čak dve najsavremenije laboratorije i medicinskim stručnjacima.Da li to znači da mi umanjujemo sve ono što je do sada dala EU? Apsolutno, ne. Ne znam zašto mešate te dve stvari. Vi pričate o donacijama EU u poslednjih pet godina i mi smo sve te donacije primili sa zadovoljstvom, zahvalili se i naš put je evropski put, ali mi nismo sada pričali o donacijama u poslednjih pet, deset, dvadeset godina ili šta će biti iza ovoga. Mi smo se zahvalili na podršci koju smo dobili tokom borbe protiv korona virusa. Na tim donacijama ranije smo se zahvaljivali ranije i hvala im beskrajno. Kao što sam ja dočekala avion, kargo avion sa podrškom EU. Imala dva događaja sa ambasadorom Sem Fabricijem, da se zahvalim na svih letova koji su oni platili. Dakle, čini mi se da smo se svima zahvalili po zasluzi, sve ovo ostalo, bilo je vremena za to. Na kraju krajeva, nismo ni na vlasti deset godina, pa ti koji su pre, mogli su da se zahvaljuju ako mislite da nisu dovoljno zahvaljivali. Ja ne znam, to je na njima, možete da raspravite tu, kolege su vam.Ponovo, Srbija je uradila dobar posao. Svako je general posle bitke. Svi mi imamo pravo da mislimo da smo stručni u svakoj oblasti više nego stručnjaka koji koji su nas savetovali. Lično mislim da je dobro što smo slušali struku, a ne kvazistruku i svakog onog ko je mislio da zna bolje od te struke.Nemojte se pridružiti onima zato što zaista mislim da niste ni licemeri, ni politikanti. Nemojte, zato što se plašite napada na tviteru i napada tajkunskih medija, nemojte se pridruživati onima koji smatraju ovaj virus za svog saveznika samo kako bi mogli da napadnu Aleksandra Vučića iz bilo kog razloga. Mislim da to nije u redu i mislim da niste jednostavno takav čovek i generalno, dakle, nemojte da lažete, da se obraćao svaki dan, nije se obraćao. Neki drugi lideri svetski jesu i to je potpuno u redu. Da li ja mislim da je trebalo da se obraća svaki dan? Pa, mislim da je našao pravu meru i da se obraćao svaki dan šta bi bilo loše i u tome. Ali, su ljudi rekli, hoćemo da slušamo struku, pa ste slušali struku, pa ste onda rekli zašto ne slušamo političare. Tako da se tih igrica ne igramo u krug. Hvala

kada se bavite ekonomijom onda naučite jednu stvar, kad dođe kriza morate da budete efikasni i efektivni, pa ću ja pokušati da danas u raspravi ono što stane u dvadeset minuta u raspravi o budžetu skupim u tri minuta,

ulazi u deset zemalja u svetu. Nabrojali ste ih juče, ali ste zaboravili da kažete da su to zemlje koje imaju labavu monetarnu politiku, imaju pravo vučenja, finansiraju iz primarne emisije svoje programe, mi finansiramo iz finansijskih sredstava fiskalnih.Pet

koji je ova generacija, ova Vlada napravila od 2014. godine. Nemamo posledice, kaže MMF za mere koje donosimo, posledica neće biti. Nemamo inflatoran očekivanja, imaćemo mali pad društvenog bruto proizvoda,

tražili bi novac, pozajmljivali, ne bismo preživeli ovu krizu. Aleksandar Vučić, vi kažete fiskalna reforma, ja kažem promena ekonomskog sistema. Aleksandar Vučić, SNS, Skupština promenila je od 2014. godine ekonomski poredak u Srbiji i promenila je društvo.Bili smo u pravu kada smo vas upozoravali u raspravama o budžetu, da će doći ekonomska kriza i da ona neće biti izazvana iz Srbije. Ekonomska kriza je došla sa strane i nije posledica Korona virusa. Svi smo znali koji se ozbiljno bavimo makroekonomijom da ćemo imati ekonomsku

Lagard, kaže 2018. godine - Kriza je tu, može da nastupi svakog dana. Ovo je kuća bez krova, lepo je vreme ali oblaci su tu, padaju, biće oluja i svi će da budu pogođeni. Zemlje koje imaju veliki tercijalni sektor, koje su na finansijskim tržištima mnogo bliže, biće mnogo više pogođene. Zemlje koje imaju realnu ekonomiju, kao Srbija, biće manje pogođene.Vlada Srbije, Srbija je kao retko kada u istoriji spremno dočekala ovu krizu zato što smo imali mere i deficit koji ne postoji četiri godine. Stepen zaduženosti javnog duga 48%, prosečna zaduženost u Evropi 80%. Neke zemlje, 110%, 120%. To nam je gep. Kad kažu imaćete deficit, imaćemo ga. Tako kaže klasična ekonomska teorija – kada je srećno vreme zarađuješ i spremaš se za krizu, kada je kriza, zadužuješ se.Mi imamo sreću da imamo 40% prostora da se zadužujemo i u pravu je predsednik Vučić kad kaže, idemo na … 60%, ali ne treba izbegavati 80% jer će evropske zemlje brže da rastu. Ne znamo šta nas čeka. Mere Vlade su mere za danas kada sedimo kući. Zaboravljaju prve mere koje smo doneli.Kada izađemo iz kuće, kada vidimo kako privreda diše, kada vidimo kako izgleda globalna ekonomija, ko zna šta nas čeka, doći će nove mere, fiskalne i monetarne. Doći će i izmene sistemskih zakona. Ja se nadam da ih neće biti, ali će možda doći zato što svet posle ove krize verovatno neće biti isti.Kada kažu – neće postojati globalizam. Pa, ove rukavice, Kina je tu zbog globalizma. Da nema globalizma ne bismo ni mi imali ove maske. Globalizam će da preživi, zato što je to normalna stvar. Danas se nalazi u promeni, danas se ne nalazi u ravnoteži, ali ravnoteža će se uspostaviti za pet, 10 godina. Sa kojim igračima? Kakvim rasporedom moći? Ko će biti u toj situaciji da dominira? To je druga stvar. Kakva će biti pravila? Verovatno malo promenjena. Sve velike promene su nastupale tako što su počele socijalno ili zdravstveno, a završavale se ekonomski i na kraju dovodile do promene moći.Vlada Srbije u principu raspravlja o tri stvari koje bih ja hteo da pomenem. Prva stvar – plate koje smo isplatili minimalno tri meseca.Prošao sam pet minuta, požuriću.Kad je to Srbija uradila? Kad je to Srbija uradila? Kažu ne treba da isplatimo 100 evra. Pa, treba da isplatimo. Pa, pazite, protiv nas su kvaziekonomisti koji nam kažu – ne treba da povećavaš penzije, ne treba da povećavaš plate, ne treba da daješ jednokratnu pomoć penzionerima, ne treba da daješ pomoć 100 evra građanima. Pa, ljudi mrze Srbiju.Kad ljudi mrze Srbiju.Kad god hoćemo nešto da uradimo za srpski narod, za Srbiju, da im kažemo – hvala što ste s nama, što se borimo, što od ovde države pravimo drugačiju državu, oni kažu – nemoj. Pa, nije ovo 2008. godina, kad sve što su imali davali tajkunima za koje rade.Još jedna mera, niko je ne pominje, a to je korporacijske obveznice. Da kažem da ja razumem da je to olakšana procedura, jeftinija procedura, ali predsednice Vlade, moj savet je, verovatno ste i vi pri tom razmišljanju, to je mehanizam kako čuvamo radna mesta, kada vam kompanije koje trenutno budu u problemu zbog globalne nepostojanja globalne tražnje, nađu se u problemu, to je mehanizam da Vlada Srbije kupi nelikvidne kompanije i obezbedi radna mesta. To je mehanizam kako Vlada Srbije dobre programe srpske može da isfinansira.Još nešto, mi imamo u ovoj Skupštini tu prednost da ponekad otvaramo teške teme i otvarali smo ih. Kad niko nije govorio da će biti ekonomska kriza, ja sam govorio, vi ste pratili, vi ste govorili. Danas niko ne govori ni o inflaciji. Pazite niko, niko ne govori o inflaciji u svetskim okvirima, o inflaciji u Evropi. U Srbiji neće biti, fantastični su nam makroekonomski pokazatelji, ali inflacija je samo jedna stvar koja nam fali za potpunu ekonomsku oluju.Ne govorimo o inflaciji od 20%, 30%, inflacija u EU je 1,6, ako bude na 3, 3,5 stvari se opasno menjaju, Vlada Srbije, Jorgovanka Tabaković, vi, naravno, kao predsednik Vlade treba da smislite i da budemo spremni u tom trenutku kako ćemo da reagujemo.Rekao sam da ću pričati tri minuta, izvinjavam se drugim kolegama, sedam minuta.Ali, dame i gospodo, kada dođe ovako teško vreme, prva stvar koja je bitna je zdravlje, ekonomska kriza dođe, prođe, ošteti nas, ali je zdravlje najbitnija stvar. Dame i gospodo, kada imate jaku državu, kada imate jakog predsednika države koji vodi državu, kada imate Vladu na čelu sa premijerom koji ga prate i vodi državu, onda i ekonomska kriza, i zdravstvena kriza nije lakša, ali je lakše preživimo.

pandemija, naravno, to smo čuli danas i juče, ne može da se predvidi, ne može da se predvidi sve ono što će se dešavati u pandemiji, ali svaka država, po preporuci Svetske zdravstvene organizacije mora da donese zakone koji se tiču zaraznih bolesti i raznoraznih pandemija.Narodna skupština Republike Srbije je 2016. godine, donela Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Taj Zakon u članu 9. definiše izradu programa za sprečavanje zaraznih bolesti, a član 14. a član 14. se definišu mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i način njihovog sprovođenja. Ja se pitam da li je Ministarstvo zdravlja formiralo komisije i da li su te komisije izradile taj taj program i da li su izradile mere za zaštitu stanovništva od eventualnih zaraznih bolesti, odnosno pandemija.Ministar zdravlja po tom zakon je taj koji vodi celu priču i njemu je dato ekskluzivno pravo da se brine o tome. Danas stalno ministar zdravlja pita struku, jednostavno znam da o tome treba da odlučuju epidemijolozi i struka koja je zadužena za te bolesti, ali ipak mislim da svu priču o današnjoj pandemiji COVID – 19 u Republici Srbiji je trebao da bude da bude možda vidljiviji ministar zdravlja.Pitam da li smo u tim merama i u tom programu postupili i da li smo edukovali stanovništvo kako treba da se ponaša u pandemiji, kako medicinski radnici treba da se ponašaju, ne samo na svojim radnim mestima, nego i u svom okruženju jer ipak imaju mnogo više znanja o tome šta čini ta bolest?Drugi zakon koji treba pomenuti je Zakon o smanjenju rizika od katastrofa u upravljanju vanrednim situacijama, a Zakon je donesen 2018. godine i predviđa opet izradu strategije za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje u vanrednim situacijama, a član 12. predviđa procenu rizika od katastrofe.Da li mi imamo sve to urađeno? Ja nisam iz medicinske struke, ali me interesuje da li je Republika Srbija, Ministarstvo zdravlja, Vlada, na neki način, Komisije, sve to oformila i da li mi to imamo urađeno?Postavljam, takođe, pitanje – da li su ta dokumenta bila dostupna našem stanovništvu da bi se onom ko je već zainteresovan na neki način o svemu tome edukovao? Zato u današnjim diskusijama vidimo da su se ljudi kad se pojavila pandemija, kada smo saznali šta ona sve donosi, kako zemlje u regionu ili zemlje u svetu, u našem okruženju, prvo i prvo Italija, reaguje, šta se dešava, u našem stanovništvu je preovladao u prvim tim momentima strah jer nismo znali kako da se ponašamo i šta nas čeka. Rekla sam na početku da ne znamo šta nas čega, ali je možda ranije ipak trebalo da se radi na toj edukaciji stanovništva.Pitam

na granicama, kada su ulazili, u tom momentu kada je već bilo vanredno stanje nisu dobijali uputstva kako treba da se ponašaju, čak su se vratili kući, pa su posle tri dana saznali da trebaju da budu u izolaciji i tako dalje.Znači, zašto nisu odmah na granici preuzete te mere i nije rečeno ljudima šta kada dođu kući treba da preduzmu i gde treba da budu i koliko vremena itd?Danas itd?Danas smo jako malo pričali o rebalansu budžeta zato što smo u toj situaciji pandemije, pa na neki način hoćemo svi da se to to što pre reši, a nadamo se da će to biti ubrzo, ali nekako u podsvesti svi znamo da će to još dugo da traje. Nismo razgovarali o onoj strani rebalansa.Ja ću se osvrnuti na

jer znamo da je budžet AP Vojvodine bio manji skoro za polovinu od budžeta Beograda. Danas pričamo o tome da će budžet AP Vojvodine ovim rebalansom sa 77,8 milijardi dinara biti umanjen na 73,6 milijardi dinara.

preko potrebna. Lokalne samouprave ne mogu da računaju na svoja sredstva koja treba da potroše za poljoprivredno zemljište, za kulturu, itd.Svi smo svesni da, jednostavno, sada ne možemo da razgovaramo o nekim sferama života koje se tiču sporta, kulture itd, da nam je najvažnije da deo stanovništva koji je siromašan, koji je bolestan itd, da mu se pomogne, ali mislim da nije trebalo to sve da se zalomi na neki način na Vojvodini, a posebno mislim da će u svemu ovome jedan deo stanovništva od koga cela država zavisi, a to je poljoprivreda, da će u AP Vojvodini najveći udar osetiti poljoprivrednici koji su i ovako i onako, da kažem, na neki način svim ovim ubijeni u pojam.Prvo i prvo, nisu mogli da u ovoj setvi da ulože određeni novac u đubrenje zemlje. Velika je suša već sada. Mnogo voćnjaka je smrzlo zato što znamo kakvo je bilo vreme pre dve nedelje, tako da nećemo sigurno očekivati toliki rod koji koji bi mogao da pomogne našem stanovništvu na neki način na jesen. To što se zakida poljoprivredi i poljoprivrednicima, mislim da je jako pogrešno jer ćemo videti na jesen da ćemo na neki način od te poljoprivrede zavisiti.Vidimo da Amerika ovih dana izjavljuje da nema dovoljno mesa. Mislim da i naše stanovništvo će sve više na jesen videti da smo više trebali da pomognemo baš poljoprivredi, jer u poljoprivredu ne treba toliko da se ulaže kao u neke druge grane koje možda će počinjati posle ove pandemije od neke nule. Poljoprivredi je trebalo više da se pomogne, kažem, još jednom ćemo imati veliki problem.Pokrajini se umanjuje i iznos, a to su planirana sredstva za pronatalitetnu politiku u iznosu od 288 miliona dinara. Znamo šta to znači, znamo koliko se stanovništvo iseljava, da su nam porodice male, koliko imamo starog stanovništva, tako da mislim da je ova mera jako pogrešna.Materinski dodatak će i dalje iznositi 15.000 dinara, ali se smanjuje iznos opet na porodicama koji je namenjen za poboljšanje uslova stanovanja za porodice sa troje ili četvoro dece, i to sa 300 miliona na 100 miliona dinara, tako da tih 100 evra koje će Vlada dati stanovnicima, mislim da neće uopšte pomoći, da su sva ona sredstva… Ne znam odakle će se obezbediti po tih 100 evra svakom stanovniku? Bolje da se da se nije smanjivao budžet i da se tim rebalansom nisu umanjivala sredstva poljoprivredi i porodicama. Hvala. premijerko, poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, ovo nije sednica kao ostale. Osećam se kao u filmu „Dan posle“. Isto mesto, isti ljudi, ali mi nismo isti.Neki isti.Neki od nas su izgubili drage ljude, nekima su se prijatelji ili rođaci razboleli, ali, ono što je sigurno, svi smo bili u strahu od nepoznatog neprijatelja i brinuli za one koje volimo.Ima puno zemalja u svetu koje nisu odmah shvatile ozbiljnost situacije i moglo bi se štošta zameriti njihovim vladama, na usporenoj reakciji.Da li ste pročitali ili čuli opoziciju tih zemalja da iskorišćavaju ovu vanrednu situaciju i da rade samo promociju, da blate vlast u toj zemlji? Odgovor je – – ne.Nema samo Srbija neistomišljenike vlasti. Namerno ne kažem opoziciju, jer to podrazumeva neku ideju, neki plan, program. Ovde toga nema, samo bezobrazluka, kritizerstva, ismejavanja i napade na sve i svakoga. To se, naravno, ne odnosi na svu opoziciju, nego na one glasne pojedince koji su komentarisali da li je neko previše doteran ili premalo u ovoj situaciji kada se spašavaju ljudski životi, i to odmeravanje meni kao ženi izuzetno smeta, da li je neko stručan ili ne, da li se neko više ili manje slika, a ne kažu da konferencija za novinare je baš svaki dan i da se podaci iznose svakodnevno do najmanjih detalja.Da li znate kako je to kada vam se dete razboli? Odseku vam se i ruke i noge i ne funkcionišete. Samo izuzetno jaki ljudi nastave ne štedeći sebe. To je slučaj sa našim predsednikom. Bolest njegovog sina je bila meta podsmeha, ali, hvala Bogu, on je jak i mlad i prebrodio je virus.Da se zapitamo, građani Srbije, ko su ti ljudi koji su sebi davali za pravo da bolje znaju od doktora, stručnjaka, kada se zna da se doktor specijalista školuje po deset i više godina da bi bio stručan u nekoj oblasti. Ima vrlo divnih, kvalitetnih novinara koji su tokom godina rada stekli ugled, koji časno i pošteno rade svoj posao, ali ima iskreno mnogo manje onih koji blate profesiju zbog sopstvene mržnje prema SNS i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ta toga bezobrazluka i umišljenosti je neverovatna. Ti novinari ili, rekla bih, nadrinovinari, kvazinovinari sa nikakvim kvalifikacijama, jer su završili samo osnovno i srednje obrazovanje, bezobrazno se podsmevaju našim vrsnim stručnjacima. Oni koji naviše pridikuju struci nisu uložili ni rad, ni trud, a ni mozak, jer to u ovoj situaciji baš nikako se ne radi. Potrebna nam je sloga, a ne konfuzija.Vanredno

Za njega bi se moglo reći da je radoholičar, ali on ne samo da voli da radi, on zna da radi. On čini da od gubitnika postanemo dobitnici i podigao je ugled Srbije da se sada na nas mnogi ugledaju po mnogo čemu. On zna da sklopi prijateljstva i da ga cene veliki i moćni državnici. Da se razumemo, to bi hteo svako, da bude prijatelj uspešnih i moćnih u svetu, ali ne može. To mogu samo iskreni, kvalitetni, harizmatični ljudi.Da li mislite da ovoliku opremu, mašine, cele laboratorije može da dobije svako ako ima novac? Ne može. Neke stvari se dobijaju na prijateljstvo i na ugled.Sramotno je bilo šta reći predsedniku Srbije, premijerki Ani Brnabić, Vladi Republike Srbije osim – svaka čast i hvala vam, ali to mnogi zavidni ne mogu da prelome preko svojih otrovnih jezika.Ponosna jezika.Ponosna sam na vas, premijerko, i na naše ministre, na naš Krizni štab, stručnjake, lekare, medicinsko osoblje, prosvetne radnike, koji su vrlo brzo i kvalitetno se organizovali i sproveli nastavu na daljinu, policiju i vojsku, uz koje smo se svo ovo vreme osećali sigurno i bezbedno.Ministarstvo finansija je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije pripremilo odličan ekonomski program pomoći privrednicima, tako da sve ovo vreme vanrednog stanja nismo osetili nedostatak ni hrane, ni lekova.Ponosna sam, takođe, i na naše građane koji su poštovali sve mere Vlade i verovali joj. Ponosna sam na našeg predsednika Aleksandra Vučića, jer uz njega smo od prvog dana se osećali sigurno u ono što se preduzima i znali da je to maksimalno moguće u tom trenutku i najbolje za građane Srbije.Mnogo smo naučili iz ove situacije i kad je ovako globalna epidemija u pitanju, to je da mora da se oslonimo što više na sopstvene snage i da nikada ne zaboravimo ko su nam bili prijatelji kad nam je najteže.Na kraju imam jedan predlog za sve one, a naročito za kolegu Radulovića, koji smatraju da su imuni i da im ne treba zaštita od virusa, da su maske i rukavice bez veze, da se obavezno prijave da volontiraju bez zaštitne opreme, jer kažu – ne treba im, da idu kod obolelih od Korona virusa, da im se nađu pri ruci, da im pomognu. Tako će ujedno da testiraju i svoj imunitet i imunitet svojih najbližih i možda budu korisni kao zamorčići u službi nauke.Apelujem, takođe, na disciplinu, da građani ne nasedaju lažnim informacijama iz usta Obradovića, Đilasa, Radulovića. Imajte poverenja u predsednika Srbije, u Vladu Srbije, ove ljude koji vode ovu zemlju, jer su pokazali delima da to znaju i da su uspešni u tome.Ja

ljudi na celom šaru ove planete zaokupljeni su borbom sa virusnom infekcijom izazvanom Korona virusom koji je, pojavivši se pre par meseci, zaista preplašio stručnu javnost i najavio kataklizmu, obzirom da nismo mnogo znali o njemu i obzirom da nismo znali kako će se ponašati. Znali smo da je izuzetne virulentnosti, da je jako patogen, ali nismo znali da li će mutirati i da li može dovesti čovečanstvo do kataklizme.Na našu sreću priroda je obavila jedan deo posla

su mogli puno toga da učine i da svoje stanovništvo zaštite, pre svega, staro stanovništvo.Odmah ću na početku reći da je ova Vlada sa jednom energičnom i odlučno borbom i merama koje je donela zaista zaštitila svoje stanovništvo, a to najbolje pokazuje činjenica da je smrtnost ili letalitet od virusa 1,9%, što je, još jednom ćemo ponoviti, rečeno je mnogo puta, ali ćemo ponoviti, jedna od najnižih stopa u okruženju, pa i od onoga što smo knjiški do sada znali, jer se procenjuje da je 3% nekakva najmanja granica do sad bila, a vidimo da u nekim zemljama to čak i prevazilazi ovu brojku.Dobrom brojku.Dobrom organizacijom zdravstvenih službi, formiranjem Kovid ambulanti i Kovid bolnica, brzim testovima, potom nabavkom opreme pre svega, socijalnom distancom došli smo do ovog rezultata.Moram da se predsednici Vlade ovde zahvalim na tome da je dopustila i da je inicirala osnivanje privremene Kovid bolnice u Novom Pazaru i na taj način zaista uvažila naše kulturološke i verske posebnosti i na taj način ohrabrila ljude Sandžaka i tog kraja Srbije da se leče, jer smo bili u velikoj opasnosti da nam se veliki broj inficiranih ljudi skrivao i praktično izbegavao da dođe u Beograd, jer im je to bila nekakva nepoznanica. Imali su probleme sa verskim obredima, sa ishranom, itd. Još jednom vam se zahvaljujem što je Pazar nakon četiri velika centra dobio ovu bolnicu, što je velika stvar.Gradski štab, na čelu sa gradonačelnikom Novog Pazara, zaista je puno uradio na promociji i upoznavanju ljudi sa opasnošću ovog virusa, koja je, još jednom ponavljam, zaista velika i uspeli smo da stabilizujemo stanje. Danas u Novom Pazaru je stanje jako stabilno, slično je i u Sjenici, u Tutinu, pa mogu reći i u Raškoj. Imamo, na primer, juče jednog pacijenta koji je bio pozitivan od 65, čini mi se, koliko je bilo ispitano.Međutim, jako me zabrinjava i izuzetno je neodgovorno od strane neodgovornih političara koji koji često govore, čujemo, pre svega opozicioni političari, da Korona virus nije opasan i da je, pre svega, ono što čujem, da kažu i naglašvaju da je smrtnost u zemljama koje su žarište Korone i u drugim zemljama praktično nije ništa veća ili jednaka sa onom koja je i za vreme epidemije.E, nije tako, gospodo. Italijani su uradili pre par dana statistiku i ja ću vam je pokazati, dostupna je na internetu, u kojoj su uporedili smrtnost koja je postojala u zemljama žarištima u Evropi, pre svega Španiji, Italiji, Holandiji, Francuskoj i Švedskoj, i pridodatoj Švajcarskoj, gde su upoređivali smrtnost od 2015. do 2019. godine u martu i aprilu i to poredili sa procentom smrtnosti u martu i aprilu 2020. godine. Ukupna smrtnost je veća za 38% globalno, a u nekim zemljama, kao što je Španija, čak 70% je više ljudi umrlo nego što inače umire u ova dva meseca.Gospodo, ako je 38%, to vam je u apsolutnom broju 322.720 ljudi ljudi je više umrlo i to je siguran dokaz da je ovaj virus izuzetno letalan na određene grupacije ljudi.Mi smo, i to mi se svidelo juče, nacija, mi smo, da kažem, svi balkanski narodi imaju jedno visoko poštovanje prema svojim starijima i na ovaj način smo zaista pokazali posebnu brigu prema njima.Nije korektno da se ovakva infekcija zloupotrebljava za političko delovanje. Eto, vidite, jedan Tadić kaže i kritikuje integritet i stručnost ljudi iz Kriznog štaba. Ja ću vas podsetiti da su isti ti ljudi činili njegov krizni štab. To je u najmanju ruku nekorektno. Ali, neodgovorni političari kažu još nešto, i to je meni, kao nekom ko dolazi iz struke, izuzetno loše da čujem, izuzetno negativno, da smo mi jedina zemlja koja je uvela policijski čas i stroge mere, što nije istina.Juče sam došao do informacije koja je apsolutno sigurna da u Velikoj Britaniji u zadnjih šest nedelja samo jedan sat je dozvoljen ljudima da izađu u kupovinu, a u kupovini mogu da kupe određen broj artikala, dva hleba, dva litra mleka itd. Da vam ne govorim o medicinskoj opremi, oni sanjaju o medicinskoj opremi u broju koliko mi imamo. Broje po jednu rukavicu ili masku, što je dokaz da je ova Vlada sa ovim timom, slušajući struku, zaista uradila mnogo i sačuvala ovaj narod od zaista opasne bolesti kakva je ova infekcija.U premijer je zbog ozbiljnosti situacije najavio i najavljuje da će predložiti parlamentu da izglasaju zakon kojim će se mere produžiti u ovom obimu do 23. jula. Sad sam pročitao na internetu novu informaciju, gde praktično Nemci najavljuju da bi mogli da pooštre mere iz kojih su blago izašli zbog toga što im je stopa reprodukcije virusa porasla sa 0,7 na 1%. To vam je ono što mi zovemo u medicini broj R, odnosno koliko jedna osoba može da inficira drugih. Oni su se strašno uplašili.Ovo nije kraj u borbi sa ovim virusom, gospodo. Shvatite, slušajte ljude od struke i integriteta, kao što je jedan Kon

nema mesta još u ovom trenutku kad smo još roviti i kad ne znamo šta nam sledi. Možda nam sledi novi pik. Malo strpljenja je neophodno. Pomislite na medicinske radnike koji su na udaru. Pomislite na one mlade radnike. Pohvaljujem ministra koji je angažovao najmlađe radnike, tek svršene medicinare, specijalizante i molim ga, ovom prilikom, da te ljude nagradi po završetku ove infekcije, jer su bili dostojni na tom braniku borbe protiv ove opake bolesti i da im se omogući brža edukacija, specijalizacija itd.Želim da završim da u teškim trenucima čovečanstva, kao što je ovaj, oni su plodan humus i za dobre i za loše ljude. Dobrih ljudi je bilo, pogotovo u mojem kraju, i skoro svaki dan ćete na vestima čuti da se u Novom Pazaru i u njegovoj okolini javlja ogroman broj mladih ljudi koji pomažu, doniraju ne samo muslimanima, i ne samo Novom Pazaru i Sandžaku, nego celoj opštini, pre svega Kraljevačkom regionu. Ne izbrojana je količina paketa pomoći koju su ti mladi ljudi, samoorganizovani, donirali, a da kažem da je i sam grad preko 10.000 paketa pomoći dao drugima. Ovo je zaista svetla tačka, jedan primer velikog altruizma i, da kažem, solidarnosti koje su ljudi iz mog kraja učinili prema ljubavi, prema svojoj zemlji i njenim stanovnicima i zdravlju kompletne naše nacije. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala.Reč ima Aleksandar Šešelj. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, možda postoji opšti konsenzus i slažu se sve poslaničke grupe oko potrebe uvođenja vanrednog stanja, a ono što smo više puta čuli jeste način na koji se to u Srbiji uradilo. Dakle, nisu se poštovale ustavne procedure za uvođenje vanrednog stanja, ne zato što bi bio problem sa obezbeđivanje većine glasova, odnosno narodnih poslanika za jednu takvu odluku, ne zato što je to bio problem održavanja sednice, već nam to pokazuje nešto drugo, a to je jedna izvesna nedemokratska svest, koja se više puta pokazala da, ukoliko neko osvoji taj i taj broj glasova na izborima, odnosno taj i taj broj narodnih poslanika, za njega pravne norme nisu važne. Ukoliko ima podršku, odnosno broj narodnih poslanika dovoljan da se bilo koja odluka donese, smatra se da bi se svakako donelo, pa onda ne mora formalna procedura ni da se poštuje.Nije to bio problem da se neki narodni poslanici ubede u tu potrebu. Ovde se samo pritisne zvono, vladajuća većina samo pritisne taster i svaka odluka može da se donese. Ovde ima poslanika vlasti da može da se donese odluka da se zamene noć i dan, odnosno da se dan proglasi za noć, a ne da se uvede vanredno stanje. Dakle, to je neshvatanje onoga šta je Ustav Republike Srbije.Građani na izborima daju poverenje određenim strankama da oni vrše vlast, ali u okviru Ustavom uređenog poretka, a ne da oni vrše vlast, a da mogu da rade šta god hoće. Postavlja se pitanje – ukoliko mi sami ne poštujemo naš Ustav, kako možemo od bilo koga da očekujemo da taj isti Ustav poštuje, pogotovo kada je pitanje našeg teritorijalnog integriteta, odnosno trebalo bi da to bude i dalje tako, prioritet svake Vlade pitanje KiM.Mi smo ovde čuli juče još neka shvatanja da npr. Evropska konvencija o ljudskim pravima važi samo za prozapadne političare. Oni koji se zalažu za EU, oni imaju monopol za pozivanje na takvu konvenciju, a za sve ostale je to valjda zabranjeno, kao da Evropska konvencija o ljudskim pravima nije starija o starija od EU, nije jedna civilizacijska tekovina nastala posle Drugog svetskog rata i veze nema sa EU, ali ali dobro, tu su možda u pitanju neke manje važne stvari, nije važno.Prvo, u Srbiji je zatvoren parlament, a tek onda tržni centri, teretane, kladionice, kafići, restorani, a u isto vreme, ne samo u našem okruženju, nego u celom demokratskom svetu bilo je uslova za održavanje sednica parlamenta. Dakle, određeni poremećaj u povredi vlasti je učinjen na ovaj način što je parlament suspendovan, a vanredno stanje uvedeno arbitrarnom odlukom izvršne vlasti.Na početku krize oko korona virusa, odnosno pandemije, mi smo čuli dosta konfuznih, kontradiktornih izjava

u Evropi. Ono što je možda najveća nebuloza i došla je od ministra zdravlja koji je izjavio da ukoliko bude potrebe Srbija će napraviti vakcinu protiv korone. U trenutku kada niko na svetu ne zna šta je taj virus, mi kažemo – ukoliko bude potrebe, mi ćemo napraviti vakcinu. Otprilike, samo da se zagreje šporet i sad će da bude vakcina. Dakle, to je ministar zdravlja u Srbiji i njegov pristup celom tom problemu. Možda i ne treba ta vakcina, nema potrebe.Druga stvar koja je bila izuzetno veliki skandal u svemu ovome jeste jedna neviđena i neosnovana averzija prema svim Srbima koji žive i rade u inostranstvu. To su isto tako građani Srbije. Srbija je po Ustavu njihova Srbija, jer je Srbija država srpskog naroda, a mi se prema njima postavili kao da oni nama ovde donose kugu, iako su u isto vreme ti ljudi otišli tamo trbuhom za kruhom, najveća većina, 90% njih. Oni su Srbiju šalju doznake, što je jedini realan novac u odnosu na zaduživanje i rasprodaju, kako se na drugi način puni budžet Srbije, a

imamo slobodan protok migranata kroz Srbiju, niko ne zna koliko ih je ušlo, niko ne zna kroz koje su zemlje oni prošli, a kroz neke od tih zemalja kroz koje su prolazili se već pojavio korona virus, kao što je situacija sa nekim azijskim zemljama ili mediteranskim. Za njih nije bilo testiranja, za njih nije bilo karantina. Niko nije znao ni koliko migranata ima u Srbiji, a u isto vreme Srbima iz inostranstva se daje poruka da nisu baš dobrodošli u Srbiji.Da li je to pogrešno? Da li su građani Srbije važniji nego migranti koji nelegalno ulaze u našu zemlju? Videli smo i da ne postoji uopšte podatak o krivičnim delima koje su oni tokom ovih nekoliko godina počinili. Videli smo da se za 2019. godinu pojavilo više od 200, ali činjenica je da je ta cela situacija sa migrantskom krizom izaziva veliku paniku među građanima Srbije i da to nije bez osnova, već da se to i i dešava, a to je zbog neodgovornog pristupa Vlade.Ima, naravno, još nekih podataka koje smo mogli da dobijemo tokom ove pandemije, a nismo pre toga to znali. znali. Mi smo čuli, ekonomske mere preduzete povodom ovoga, da su bile poznate pre nego što ih je Vlada usvojila, a one predviđaju kišu para. Dakle, kiša para, ekonomske mere za Srbiju. Mi sada već znamo da ćemo biti prvi, ili među prva tri u rastu, kao da možemo da pretpostavimo koliko će bilo koja zemlja u Evropi da raste, odnosno koliki će imati privredni rast, kao da je to sad neka orijentacija šta je rekao MMF.Međunarodni monetarni fond sve projekcije koje daje, daje zbog toga da bi tim zemljama bilo lakše da se zadužuju ukoliko im se kaže da će im biti privredni rast toliki i toliki. To ne treba da mi shvatamo uopšte kao nešto što je ozbiljno.Srpska radikalna stranka je upozoravala da ova situacija, odnosno politika davanja subvencija stranim investitorima će kad-tad Srbiju dovesti u situaciju da lobi stranih investitora ima veliki ucenjivački potencijal pred Vladom Republike Srbije, ukoliko te subvencije prestanu, ukoliko se ne obnove programi subvencija i sada imamo situaciju da mora da se isplaćuje svim tim stranim investitorima koji su već dobili 10, 15, negde smo videli čak i više od 70 hiljada evra subvencija po radnom mestu, sad Vlada Republike Srbije mora iz budžeta da im isplati minimalac. Kao da im već nismo dovoljno dali. Nema ni jedan podatak koliko su oni ljudi otpustili. Da li neko ko je dobio 15 hiljada evra po radnom mestu od države Srbije može da otpušta radnike? Pošto, faktički, na taj način, davanjem subvencija, Vlada Srbija isplaćuje plate svim tim radnicima, a strani investitori imaju rizik nula. I sad moramo da im isplaćujemo i minimalne plate! Ili, ako to nećemo da uradimo, pokupiše se oni i odoše u svoje matične zemlje. Šta njih briga za našu privredu. Dakle, to je situacija u koju ste sami sebe doveli.Isplaćivanje 100 evra svakom punoletnom građaninu Srbije. Situacija, odnosno politika koja nema dovoljno socijalne odgovornosti. Umesto da se pomogne onima koji su najugroženiji, umesto da se pomogne onima koji su samohrani roditelji ili koji teško žive ili koji imaju najmanja primanja, mi dajemo svima isto i pozivamo se na američki model. A ono što je različito u američkom i srpskom modelu jeste što su Amerikanci stavili ograničenje - oni isplaćuju 1.200 dolara svakom punoletnom građaninu, ali ne isplaćuju onima koji imaju više od 75.000 dolara godišnje. A ovde i onaj ko ima minimalac, odnosno 30.000 dinara i onaj koji ima platu ili pet plata, kakvih ima slučajeva u Srbiji, od 5.000 evra, isto mogu da uzmu 100 evra. Da li je to odgovorno od strane države Srbije?

tako?Takođe, vrhunska demagogija jeste sve češći stav funkcionera - odbijanje 100 evra. Kao da su sad ti funkcioneri važniji ili bolji od drugih građana Srbije koji će tih 100 evra u u dinarskoj protivvrednosti da prihvate. Šta to znači? Kao da će, ukoliko neki funkcioner odbije 100 evra, da neki drugi građanin Srbije dobije više? Neće. Opet će dobiti 100 evra. Šta sad to znači?Mi smo čuli - isplatiće se svim punoletnim građanima Srbije i da je to mera koja treba da podstakne tražnju. Tu možda ima neke logike. A onda smo čuli - isplatiće se to svima koji žele, pošto smo videli najave raznih tajkuna da oni neće 100 evra i da su ismejavali tu temu. Čuli smo da će biti obavezno isplaćeno penzionerima, po automatizmu i primaocima socijalne pomoći, a ukoliko već znamo da država Srbija isplaćuje plate u javnom sektoru, dakle svima koji su zaposleni u državnoj upravi, itd, zašto se i njima nije uplatilo to po automatizmu? Jel nam tu nešto tajkuni smetaju da isplatimo svim ljudima iz javnog sektora po 100 evra? Koliko to tajkuna ima da radi u javnom sektoru pa nas oni sprečavaju da svima njima isplatimo po 100 evra? Njih ima više od milion, koliko mi se čini. Dakle, jedna nedovoljno promišljena i ne dovoljno socijalno odgovorna mera, koja ne pravi razliku između građana, a razlike su jako velike, u smislu primanja, od nezaposlenih do onih koji imaju po pet plata i astronomske plate za srpske uslove. Ali, o tome se nije toliko razmišljalo.Mi razmišljalo.Mi smo sada videli, bez ikakvih maski i rukavica, kako mi stojimo u odnosima sa Evropskom unijom. Mi smo prvo dobili zabranu izvoza medicinske i druge opreme od strane EU van EU, na taj način što je nas direktno pogodilo. Videli smo da EU, kad god ima malo veću krizu, se ispostavi da je u stvari tigar od papira, koja nije ni za šta sposobna, jedna nefunkcionalna organizacija, troma, koja nije u stanju da pomogne ni jednoj državi.Videli smo, takođe, kao i tokom poplava, kao i tokom požara, tako i tokom ove pandemije Koronavirusa, ko su naši iskreni i pravi saveznici i prijatelji u međunarodnim odnosima. Videli smo da možemo da se oslonimo samo na naše saveznike, NR Kinu i Rusku Federaciju. i Rusku Federaciju. Videli smo da proces evropskih integracija nije imao ama nikakvu ulogu u svemu ovome što se nama dešavalo. Vazdušni most humanitarne pomoći u Srbiji nije pravio Erbas, nego je pravio Iljušin, i to treba da nam dovoljno govori da je vreme da se pitanje evropskih integracija stavi ad akta.Videli smo u svim ovim krizama krizama da se narodi u celoj Evropi oslanjaju na tu retrogradnu, na tu zastarelu, nacionalnu državu i njene institucije, a ne na te birokratizovane međunarodne organizacije koje ne rade ništa.Evropska unije nije htela da pomogne Italiji. Evropska komisija je odbila italijanskog premijera Kontea koji je hteo 5. marta da se u Evropskoj komisiji raspravlja o pomoći Italiji. Evropska komisija je to odbila zato što je ranije zakazala predavanje Grete Tumberg o ekologiji i životnoj sredini, a Italija je zemlja osnivač EU i Evropske zajednice za ugalj i čelik i Evropske ekonomske zajednice itd.Šta itd.Šta onda mi imamo da očekujemo i da pregovaramo uopšte više sa EU o našem učlanjenju? Mi treba da iz ovoga izvučemo pouke, a to su da treba da vodimo računa o našoj zemlji i o lekarima i o farmaceutima i o vojnicima i pripadnicima MUP-a, a ne da bespogovorno ispunjavamo sve diktate iz inostranstva jer smo videli da to nije bilo dovoljno za Srbiju, da mi od toga nismo imali nikakve koristi i da smo na kraju morali da se oslonimo na sopstvene snage i na naše iskrene prijatelje kada su se problemi pojavili u našoj zemlji.Posle svega ovoga mislim da bi nastavak politike evropskih integracija predstavljao za Srbiju čist mazohizam i da bi nakon ovoga trebali da razmotrimo naše dalje spoljno-političke prioritete. Hvala